Зараз,зараз. Ну, ще депутати заходять. Давайте декілька ще хвилин. Так, прошу депутатів підготуватися, прошу провести запис для виступів у "Різному".

Слава Ісусу Христу! Шановний український народе, ми можемо багато говорити про патріотизм, але вищою мірою цинізму є той факт, коли, прикриваючись європейськими цінностями, вектором вибору, продаються деякіпсевдопатріоти за кошти московсько-азіатської орди. говорять про патріотизм, а фінансують акції по розколу України за кошти "білого" олігарха Януковича і ФСБ Росії, і його посіпаки Курченка. Коли говорять дуже красиво про депутатську етику, а відверто брешуть в очі своїм колегам і маніпулюють українським народом. Коли говорять про пріоритетність забезпечення війська, велику повагу до військових, а в цей час обзивають, матюкають чи кидають каміння у наших ветеранів АТО і працівників правоохоронних органів. Коли говорять про боротьбу з корупцією, незалежність судової системи, а в цей час пікетують суди, в цей час пікетують Генерального прокурора приміщення за те, що він викриває злочинну схему, фінансування антиукраїнських акцій в центрі України за кошти ФСБ Росії. Тому, очевидно, оце збіговисько, що є перед Верховною Радою, що перекрило вулицю Грушевського, це не є волевиявлення українського народу. Гляньте в палатки, скільки там є осіб. Оцей зоопарк путінський, гадаю, нам потрібно вже вирішити, що має робити і як вони повинні зараз прибрати з відти палатки. Бо ми бачимо, що там нікого немає. Так, як припинено, перекрито спецслужбами України потік фінансових ресурсів на ту проплачену акцію і на тих проплачених козачків, які там є, перекритий канал спецслужбами України, яким доставлялася сепаратистська пошта під іменем Дангадзе, кошти сюди в Україну. А, отже, зараз нам потрібно просто запросити киян впорядкувати центр столиці для нормального життя наших людей. А по решті, до мене зверталися педагоги, викладачі військово-патріотичного виховання, яким бракує палаток для проведення військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). Або давайте ці палатки організуємо і віддамо нашим військовим, які будуть проводити бойові навчання на українських полігонах. І їм це якраз буде доречні. Бо Україна – це ми, а не ті, хто верещать і розколюють нашу державу. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Вовка. Йому передав слово народний депутат Ленський. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, на зимовій сесії Парламентська асамблея ОБСЄ минулого тижня відбулися спеціальні дебати з питань роззброєння та контролю за непоширенням ядерної зброї. Ці дебати відобразили зростаючу стурбованість світової спільноти можливістю ядерного конфлікту у світі, зокрема в контексті ядерних програм Північної Кореї та Ірану. Як зазначалося під час дебатів, ядерний годинник, що веде відлік часу до ядерного апокаліпсису, повернувся в часи холодної війни, до позначки 1953 року. У цьому зв'язку як представник Радикальної партії Олега Ляшка в українській делегації у своєму виступі я наголосив на необхідності усвідомити уроки історії та нагадав парламентарям з 56 країн членів ОБСЄ про історичні уроки ядерного роззброєння України, про невиконання зобов'язань за Будапештським меморандумом щодо безпекових гарантій Україні, про фактичний підрив режиму непоширення ядерної зброї внаслідок російської агресії та дискредитацію міжнародного права у цій сфері. Адже після розпаду СРСР Україна успадкувала третій по величині ядерний потенціал у світі, що у 2,5 рази перевищував ядерний потенціал Великобританії, Франції та Китаю, разом узятих. Усвідомлюючиекзистенційну загрозу з боку Росії, Україна погодилася здати свою ядерну зброю лише в обмін на гарантії безпеки від головних ядерних держав: США, Великобританії та Росії. Тож агресія Росії проти України насправді підриває увесь глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї та спонукає інші держави, вразливі до зовнішніх загроз, розглядати ядерну зброю, як легітимний засіб стримування зовнішньої агресії. Який сигнал це посилає Північній Кореї, Ірану та іншим? Адже засадничим питанням Будапештського меморандуму було ядерне нерозповсюдження – найважливіший аспект колективної безпеки у світі. Як взагалі можна ставити під сумнів серйозність і важливість цього фундаментального документа? Хто буде довіряти міжнародній спільноті, коли вона закликає держави, які прагнуть отримати ядерну зброю, відмовитися від цієї мети в обмін на гарантії. Міжнародне співтовариство повинно жорстко відстоювати виконання Будапештського меморандуму і притягнення Росії до відповідальності, бо інакше міжнародне право у сфері непоширення ядерної зброї буде повністю дискредитоване, як і сама ідея безпекових гарантій, як способу запобігання розповсюдження ядерної зброї. Радикальна партія Олега Ляшка твердо переконана, не можна гратися з питаннями, від яких залежить доля людства. Дякую.

ВікторГаласюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці! Влада своєю недолугою економічною політикою довела країну до того стану, що нам вже із-за кордону почали диктувати, що нам робити з нашою землею, що нам робити з нашою мовою, що нам робити з нашими податками в нашій країні? Це треба виправляти, це треба розставляти на свої місця для того, щоб економічна політика України працювала в інтересах українців. Що для цього робить фракція Радикальної партії? Згадайте Закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, щоб не оброблену деревину не вивозили з України. Коли ми це відстоювали з Олегом Ляшком, з нашою командою, з нашими однодумцями, яка жорстка, шалена критика лунала і з боку Євросоюзу, і Президент обіцяв, коли ми вже вибороли прийняття цього закону його відмінити. Але давайте подивимося сьогодні на результати, це не лише захист екології. Лише за попередній рік, перший і повноцінний повноцінний рік роботи мораторію, 2 мільярда гривень додаткових інвестицій прийшли тільки в цю деревообробну галузь. Створені десятки тисяч нових робочих місць по всій країні, на 4 мільярди гривень зріснесировинний, я підкреслюю, несировинний експорт деревообробної промисловості, додатково до бюджетів надійшли півмільярда гривень податків. Оце є справжній приклад успішної проукраїнської промислової політики. І ми закликаємо і весь парламент, і уряд проводити таку політику не як виключення, а як правило. Інший приклад успішної промислової політики – металургійний закон ініційований нашою командою Радикальної партії: підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. зберегти понад 30 тисяч робочих місць українцям, зберегти понад півтора мільярди доларів США валютної виручки і завдяки цьому забезпечити стабільність гривні, і не дати їй падати відносно долара, і не дати цінам зростати в крамницях. Сьогодні ми чуємо таку саме жорстку критику по відношенню до законопроекту "Купуй українське, плати українцям". І ця критика є абсолютно несправедливою, адже цей закон надасть законні, чесні, справедливі, економічні переваги продукції українського виробництва. Так, як Сполучені Штати Америки роблять з 1933 року, так, як роблять сьогодні в Європі, коли встановлюють вимоги щодо мінімального рівня локалізації. Хочеш продавати на державні закупівлі будуй завод в країні або роби свою продукцію дешевою. Це здешевить імпорт, це дасть додаткові інвестиції країні, це принесе додаткові надходження до бюджету, зробить економіку міцнішою, а не ослабить її. Сьогодні треба повністю змінювати зміст економічної політики держави. Не набирати кредити МВФ, а будувати міцну власну промисловість і підвищувати реальні доходи громадян. Це те, що пропонує команда Радикальної партії. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаДолженкова. Йому передав слово народний депутат Мірошниченко. 12:41:47 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги! Шановні громадяни України! В першу чергу я саме до вас звертаюсь, оскільки зала майже пуста. Але хочу вашу увагу звернути стосовно дуже важливого питання – пенсійного забезпечення громадян України. В 1996 році держава Україна прийняла Конституцію, в якій зазначила, що держава гарантує пенсійне забезпечення. І будь-які прояви дискримінації, дискримінаційного відношення до громадян в незалежності від їх майнового стану, політичних сподівань, релігійних сподівань не будуть відбуватися. Але, на жаль, сказане положення є лише декларацією. З сумом вимушений констатувати певні, досить кричущі факти, на які не звертає увагу чинна влада і не хоче навіть нас слухати. Під час збройного конфлікту 2014 року на території неконтрольованих територій проживало 1,2 мільйони пенсіонерів, і при цьому видаткова частина Пенсійного фонду складала 28 мільярдів гривень. Уряд Яценюка евакуював державні установи і вимагав отримання довідок, і, зокрема, і пенсіонерам. Довідки з 1,2 мільйонів громадян оформили 950 тисяч, і в 2015 році на підставі довідок вони отримували пенсію. Але урядГройсмана, не довго думаючи, вирішив, що дуже занадто багато сплачує держава Україна зазначеній категорії населення, і фактично ініціював процедуру верифікації. Що це означає? Це означає, що якщо громадянин України, який має право на пенсійне забезпечення, але який постійно не проживає на контрольованій території, не має права на пенсійне забезпечення. Так з легкої руки шляхом прийняття відповідної Постанови 356 Кабінету Міністрів України у 2016 році 400 тисяч пенсіонерів були позбавлені права на пенсійне забезпечення. Тут про це ніхто не говорить. 400 тисяч пенсіонерів – це 13 мільярдів гривень, за словамиРізаненко та Реви – економія Пенсійного фонду України. Вони так вихвалялися про те, що в цьому році йде переконання… перевиконання власних надходжень – 50 мільярдів гривень. І є економія на українських громадянах. Ось таке відношення чинної влади, ось таке замовчення до дійсно нагальних потреб громадян України. На жаль, чинна влада розділила громадян України і поставила їх в залежність від того, де вони постійно мешкають. Але чи винуваті громадяни України, які є похилого віку, які не можуть фізично бути мобільними та переселитися на контрольовану територію, чи винуваті вони в тому, що проживають на цих територіях та опинилися у вирі цих подій? Але, на жаль, чинна влада скасувала ту практику виплат на підставі довідок, а требує принизливої… ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні колеги народні депутати! Мене обурює той факт і не тільки мене, а багатьох депутатів, що весь світ намагається допомогти Україні, застосувати санкції до ворога, до агресора, до Московії, а наша українська держава, наша українська влада навпаки – нарощує торгівельно-економічні відносини з Російською Федерацією. За минулий рік ця торгівля зросла і, на жаль, тепер Росія є найбільшим торгівельним партнером, який складає 37 відсотків всіх торгівельних відносин з нашою державою. Тобто весь світ застосовує санкції, а наша влада їх навпаки – сприяє економці і розвитку Російської Федерації, їхньому агресору. Хочу сказати, що сьогодні є явна загроза знищення цілої галузі, адже зі сторони влади не зроблено жодного кроку для того, щоб захистити власного виробника. Сьогодні Москва інтенсивно починає захоплювати хімічний ринок в нашій державі, посилаючи сюди селітру і аміачні міндобрива, які використовуються для нашого сільського господарства, практично підлягають під знищення сьогодні майже всі заводи в українській державі, які є практично на стадії закриття, 50 тисяч українських сімей можуть залишитися без роботи. Тому що російські компанії, які вже є практично монополістами, такі як "ЄвроХім", "Уралхім", сьогодні становлять майже більше 50 відсотків Незважаючи на те, що ми вимагали ввести санкції, практично демпінг або хоча би антидемпінгові ціни, антидемпінгові санкції, щодо російських товарів, на жаль, цього владою не було зроблено. Ешелони далі їдуть на територію України. Українці залишаються без роботи, ми втрачаємо податки, 2 мільярди гривень отримала держава збитки за минулий рік, от така бездіяльність цієї нашої влади. Ми піднімали це питання на Кабміні. Є рішення Міністерства економіки, але, на жаль, ніхто, всі закривають очі. Розуміючи, що ці компанії, російські, причетні і, до речі, СБУ дало на це відповідь, причетні до фінансування терористів, всі закривають очі. Неприпустима ситуація, що сьогодні знищується ціла галузь як в свій час Росія знищила нафтопереробну галузь, тепер вже на черзі хімічна галузь. І ми залишимося без цієї промисловості, люди залишаться без роботи, не буде гривні ні одної надходження до податків до нашого бюджету. А всі кошти сьогодні, мільярди, вивозяться з України до Російської Федерації. Тому ми закликаємо від імені народних депутатів негайно ввести антидемпінгові заходи, тому що українські товари не можуть конкурувати з Росією, тому що вони обдурюють кодифікацією. Більше того, ціна їхнього газу природного є 70 доларів, наш газ, на жаль, коштує 310, і тому наше виробництво не є конкурентним порівняно з ними. Тому ми маємо вжити антидемпінгові антидемпінгові заходи, заборонити ввезення їхньої продукції на територію України, захистити власного виробника, захистити наші працюючі українські сім'ї і щоб ми платили податки до Державного бюджету… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова народного депутатаСпориша. Шановна ведуча, шановні народні депутати! Звичайно, хотілося насамперед мені свій виступ розпочати з щойно завершеної прес-конференції з Москви нашого втікача Януковича, сказати декілька слів, тому що 4 роки, як він втік з країни і 4 роки ще не може відхекатися. І ви знаєте, от таке позорище, яке щойно… яке ми дивилися по нашим каналам, я думаю, що це, дійсно, позор всім. І хотілося б, щоб наша громадськість України правильно сприйняла, що людина, яка втекла, яка сьогодні яка сьогодні ллє грязь на Україну і сидить там в Москві, ну хотілося б, щоб все-таки ми його судили. І дуже… я думаю, от захист, який разом з ним був, він також так підло ставиться не до… не виконує свої обов'язки, а до України. Так на моє враження. Але я хотів би звернутися до нас, народних депутатів, тому що ми не ходимо на роботу. Давайте скажемо, да, ми не ходимо на роботу. Я скажу, що ми, народні депутати, післямайданівські, і нам позорно, що все-таки ми вчора отримували зауваження від спікера. І вчора правильно, і ми нікуди не дінемося, спікер зірвався,

Не слід нас сьогодні у Верховній Раді тримати, і правильно. Ну, це я кажу від себе і справедливо. Але, разом з тим, ми всі сьогодні йдемо зараз працювати і в комітети, і на округа. І перше, що я б хотів сьогодні, в нас, ми чули уряд наш, і хотілося б деякі зауваження і пропозиції сказати.Да, підійти до віце-прем'єра нашого Геннадія Григоровича Зубка із просьбою, щоб все-таки наш, мій район на Вінниччині, це Чернівецький район, де деякі села – Березівка, Мазурівка, самі Чернівці, районний центр, уже роками мільйони вкладені в землю, 92 відсотки коштів вкладені, проведена газифікація і інше, но ми ніяк не можемо підвести декілька кілометрів Я думаю, що сьогодні все-таки пообіцяв Геннадій Григорович, я хотів би дуже подякувати йому за те, що він звернув увагу на мій округ. І в нас сьогодні все-таки получають люди субсидії, і газифікація сіл у зв'язку з субсидіями вона ми не говорили. Тому що і для людей дровами палити – це також важко. Надіємося тільки на злагоджену нашу роботу, об'єднаємося і давайте разом працювати на благо нашої країни. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, шановний український народе, можна було б присвятити виступ тим досягненням, які ми маємо, і виграємо суди у Російської Федерації як країни-агресора, і не платимо ті ганебні 50 мільярдів доларів по контракту "бери або плати". Ми можемо говорити про постачання нам летальної зброї, але це все така політика. Я б хотів би звернутись безпосередньо до тих громадян, які ще досі вагаються і не переходять на те, аби почати спілкуватись українською мовою мовою країни, в якій дуже багато поважних людей, талановитих людей жили, творили, любили, писали дуже чудові оповідання. І зараз настає такий момент, коли ми в залі будемо приймати і законопроект про державну українську мову. Але без зусиль кожного з нас, без власного бажання опанувати українську мову цей процес просто не буде мати прогресу. І, користуючись нагодою, я дуже прошу розпочати з себе, день за днем, слово за словом використовуватинайспівучущу мову в світі, найчарівнішу мову. Збагачувати свій щоденний лексикон і опановувати українську мову. Ваше життя може заграти абсолютно новими фарбами, і ви будете розуміти, наскільки чудово використовувати українську мову в повсякденному спілкуванні. Я плекаю надію, що цей процес буде доставляти вам задоволення. Ви будете тішитись того, що ви здатні це зробити. Але не забувайте, кожного дня робити кроки. Вчіть українську мову. Любіть її. І хай вона вам приносить масу задоволення. Слава Україні! Шановні мої виборці, звертаюсь в першу чергу до вас, бо я вже не раз вже про це говорив до колег, майже яких нема в залі, по великому рахунку немає чого звертатися. В дуже важливому питанні, яке хвилює абсолютну більшість жителів найбільшого міста, 198 виборчого округу міста Сміла. Буквально два тижні тому з цієї трибуни я виступав з приводу хронічних переривів в постачанні тепла, потім сміття, і от, нарешті, дійшли до води. Дякуючи Богові і погодним умовам, за цей час не було жодноїперерізки тепла, бо це було би взагалі скотство по відношенню до людей -відрізати тепло при таких мінусах. Але сьогодні о 7:30 ранку я отримав повідомлення від своєї помічниці про те, що до кінця сьогоднішнього дня в місті заплановано відключення води.

Мало того, що Мінсоцполітики винне, ще з грудня 17-го по лютий 18-го тепер вже накопичився інший борг на 1,6 мільйонів гривень, які має виплатити Міністерство фінансів, пільги і субсидії. Уявляєте, що це таке для містечка, по воді мати борг 4,6 і 1,3 мільйони гривень?! А хто страждає? А страждають люди. І сьогодні Смілянська міська рада - і я розумію, чому вона це робить, - шукає вихід із цієї ситуації. Варіант перший: пропонується підвищити тариф. Не підходить. Варіант другий: пропонується вмикати воду по 2 години зранку і ввечері. Не підходить. Почали перевіряти підприємство. До речі, з понеділка починають перевіряти підприємство, яке надає послугу по воді і водовідведенню "ВодГео". Дасть Бог, що вони знайдуть відповідь на запитання: куди діваються кошти? Шановні колеги, звертаюсь, користуючись нагодою. Я розумію, що нема тут ні міністра фінансів, ні міністра соціальної політики. Я окремо з ними зустрінуся на наступному пленарному тижні. Не доводіть до гріха. Заплатіть борги держави місцевому самоврядуванню, яке і такеле-еле живе в тому місті Сміла. Користуючись нагодою, звертаюсь до міської влади, дов.о. голови Синьогуба Костянтина і всього виконкому. У вас 6 числа буде засідання виконкому. Знаю, що є бажаючі підняти тариф. Прошу вас, не робіть цього. Люди не мають нести відповідальність за недолугі дії влади. Слава Україні! Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати! Хочу повернутись до подій грудня 2017 року, коли в запалі підготовки до обговорення прийняття Бюджету на 2018 рік якось так непомітно пройшла подія, яка викликала незадоволення, збурення багатьох людей, громадян нашої держави, працівників галузі лісового господарства. Мова йшла про так звану стратегію або нову концепцію, яку хотів прийняти уряд і яка стосується подальшої державної політики у галузі лісового господарства. Хочу вам нагадати, що одна з позицій цієї стратегії або концепції – це було залучення приватного сектору, приватного капіталу в діяльність підприємств лісової галузі. Були мітинги, були пікетування, були незадоволення людей. І до цього часу мені незрозуміла позиція уряду, то буде прийматися якась стратегія, якою саме вона буде? І я сьогодні нагадую, що указ Президента, який був прийнятий, він тільки призупинив ці дії. Але в уряді, наскільки я знаю, існує експертна група, яка готує все ж цю нову стратегію. І я б хотів, щоб з нею була ознайомлена громадськість, тому що теза, яка була в цій стратегії, що непотрібне обговорення за участю громадськості, я вважаю абсолютно неприйнятною. Наступне. Я знаю, що у цій сесійній залі присутні політичні фракції, які підтримують позицію посилення соціального захисту громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС. І я дякую тим, хто є авторами, співавторами законопроектів, і звертаюсь зараз до керівників фракцій і прошу вас від імені Асоціації народних депутатів чорнобильців 12 березня, 19 березня під час Погоджувальної ради наполягайте на внесенні в порядок денний законопроектів, які підтримають громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, особливо питання врегулювання харчування дітей (ви знаєте, сьогодні зривається воно в цілому ряді областей), пенсійне забезпечення і так далі. Ще одна теза, шановні колеги. Дорога на Білорусь. Вчора було озвучено, що ми посилюємо контакти між Україною і Республікою Білорусь. Скажіть, будемо літати виключно гелікоптерами? Бо траса Могилів - Хмельницький по ній не можна вже проїхати. І на завершення. Шановні колеги чоловіки-депутати, закликаю вас - і це напередодні 8 Березня, - будьмо толерантними, шануймо наших жінок. Вчора те, що було в ефірі "112", не личить чоловікам… Були звинувачення, але в дуже такийнетолерантній, некрасивій формі на адресу наших колег-депутаток. Я хочу сказати, що, шановні чоловіки… Дякую. І запрошую до слова народного депутатаМосійчука, Радикальна партія. ІгорМосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Весь минулий тиждень наша залізна команда їздила країною і зустрічалась з виборцями. Олег Ляшко відвідав Харків, Маріуполь, Запоріжжя, Дмитро Лінько – Івано-Франківськ, я відвідав Рівненщину, Житомирщину. Скрізь ми зустрічались з людьми. Я переважно зустрічався з мешканцями сільських районів, в яких два найболючіших питання. Одне питання – що робити з молоком і коровою. Тому що уряд, не дивлячись на те, що продовжив, вірніше, віртермінував введення в дію положень асоціації з ЄС, згідно якої молоко в селян приймати не можна, все рівно наполягає на цьому, і селяни просто обурені. Тому наша команда наполягає на необхідності введення державної програми по захисту української молочної промисловості, українських селян, української корови на кожному подвір'ї. Це надважливо. Друге питання - це питання власності на землю. Різного роду аферисти, "скоцики-шмоцики" під виглядом аграрних партій створюють політично фейкові проекти, головне завдання яких – пройти сюди, в парламентський зал, і продати українську землю. Я це стверджую. Наше завдання – зробити так, щоб українська земля належала українському селянину, українському фермеру. нашої фракції Радикальної партії Олега Ляшка зареєстровані зміни до Конституції, які передбачають, що сільськогосподарським устроєм на селі буде виключно Інша важлива зустріч, яка відбулася минулого тижня, це я з колегою по фракції Радикальної партії Олега Ляшка Валерією Заружко зустрілися з шахтарями з Тут сьогодні міністра не було, відповідати нікому було. Але люди доведені до відчаю, люди голодують, люди самопідпалюються, і відбуваються насправді дуже дики речі. Тому що величезні пласти розроблені знаходяться у власності сина Януковича, потім переходять іншим незрозумілим особам, не розробляється, а Україна купує вугілля в Америки і Росії. Отут говорили про країну-агресора і збільшення торгівельного балансу, оце і є те збільшення. І нарешті. Щойно закінчилася прес-конференція громадянина Януковича з Москви. Я офіційно звертаюся, прошу вважати мої слова депутатським запитом, щоб Служба безпеки перевірила всі видання, всі телеканали, які транслювали її. Тому що це була інформаційна… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. МОСІЙЧУК І.В. …проти української держави. І цей бегемот, який втік в Ростов, затопив країну кров'ю, не має жодного права бути в ефірі українських каналів і ЗМІ. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата ОлександрКірш, "Народний фронт", місто Харків. Шановні панове, як відомо, ми ще наприкінці минулого року прийняли закон, яким заборонено встановлення таких лічильників, які являються за суттю комуністичними, тобто коли лічильник газу працює один на весь під'їзд або один на весь будинок. Але тут з'явилась нова проблема. Ще до вступу цього закону в дію постачальники газу вже встигли встановити значну частину таких колгоспних лічильників. На мої постійні звернення до "Харківміськгазу" посадовці цього підприємства відповідають, що демонтувати ці лічильники вони не збираються. А бідні люди не мають змоги сплачувати за газ, тим більше газ, м'яко кажучи, не найвищої якості, за своїх багатих сусідів, які зовсім не економлять. Непоодинокі випадки навіть, коли хтось в будинку займається самогоноварінням, за рахунок чого рахунки в платіжках зростають для всіх мешканців. Так, зрозуміло, не має бути. Найближчим часом я виступлю з законопроектом, який зобов'яже постачальників газу демонтувати всі такізагальнобудинкові або загальнопід'їздні лічильники газу за власний рахунок, тобто за рахунок цього підприємства, а не за рахунок людей. Пропоную усім бажаючим депутатам приєднатися до цієї законодавчої ініціативи, адже така ситуація склалася не лише в місті Харкові, але й по всій Україні. Також хочу поінформувати мешканців будинків, де такізагальнобудинкові лічильники вже встановлені. У разі, якщо у вашому будинку такий лічильник загальнобудинковий або загальнопід'їздний, раптом чомусь вийде з ладу або буде абсолютно випадково кимось пошкоджений, то встановлювати новий такий заагльнобудинковий лічильник газова компанія не має права, це їй заборонено. Хочу підняти також ще одну важливу для міста Харкова проблему. Збираються закрити спеціалізовану медико-санітарну частину № 13, що знаходиться в місті Харкові, на території П'ятихаток. Наразі є інформація, що цей медичний заклад можуть закрити і передати у відання Міністерству освіти і науки України. До чого тут освіта і наука, коли закривається єдиний медичний заклад на П'ятихатках, які дуже відокремлені від від цього міста? Дев'ятого лютого я направив депутатський запит із цього приводу Прем'єр-міністрові, міністру освіти і науки і виконуючій обов'язки міністра охорони здоров'я щодо недопущення такого закриття. Медсанчастина № 13 надає медичну допомогу близько 10 тисячам людей, а П'ятихатки є досить віддаленим районом Харкова. Тому закриття цього медичного закладу, в разі закриття, люди не зможуть швидко дістатися до іншої лікарні. Прошу відповідні міністерства звернути увагу на мої запити, врахувати інтереси тисяч харків'ян та не допустити закриттяспецмедико-санітарної частини № 13. Спасибі за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кириченка, Шановні колеги, вчора вся Україна схилила голови в пам'ять найстрашнішої трагедії світу, найстрашнішої трагедії цивілізації. 1943 році, 75 років тому, фашистами було спалено вщент, стерто з лиця землі ціле містечко,містечко Корюківка, більше 7 тисяч людей згоріли живцем, закатовані, розстріляні. Я народився і виріс в селіСмяч, Сновського колись, Щорського району, за якихось 25-30 кілометрів, якщо напряму від Корюківки, в далекому 1970 році, коли я маленьким пацаном, школярем збиралися в Хатинь на екскурсію. Бабуся питає, а чому Хатинь, чому не Корюківка? Я кажу, а що в Корюківці? Каже, так її всю спалили, я ж це бачила. Розкажіть, бабусю, і вона розказує, як в кінці зими німці сказали, що спалять Корюківку, ніхто не вірив. 1 березня запалало, горіло так, що було видно за 30 кілометрів, горіло тиждень і в повітрі стояв запас горілого тіла. Ховалися всюди, мого 6-річного батька ховали під піччю, чекали коли прийдуть, не прийшли. Чи пам'ятаємо ми це все? Ми пам'ятаємо, ми зобов'язані пам'ятати. І ми зобов'язані цю пам'ять передати нашим нащадкам, нашим дітям, нашим внукам. Найстрашніша трагедія за всю історію. Більше 7 тисяч мирних жителів, в основному діти, люди похилого віку, жінки. Розстрілювали дітей під час того, коли їх годувала мати грудьми, кидали в полум'я, і вони горіли. Чи можна це забути? Ні. Чи треба це увіковічити? Так. Ця влада почала роботи з будівництва меморіалу, роботи не закінчені. На сьогоднішній день не вистачає по 50 копійок з кожного громадянина України, щоб закінчити цей меморіал. Я прошу Апарат Верховної Ради оформити мій виступ депутатським звернення до міністра культури, Міністерства фінансів, бюджетного комітету, Прем'єр-міністра, Президента України

Народ, який не пам'ятаєте, не має майбутнього. Ми пам'ятаємо. Ми будемо пам'ятати. Ми будемо жити. Хай живе Україна! Слава Україні! Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаШурму. Шурма, прошу, народний депутат Шурма.

Звертаюсь до своїх колег-депутатів, до громадян України, напевно, непопулярною темою: чому сьогодні немає поваги до Верховної Ради, до депутатів Верховної Ради? Тому що, якщо люди дивляться цей репортаж, то кого поважати? Пустий зал! Кого поважати, якщо пусто в залі? Чому немає депутатів тут? Та по тій причині, що оця трибуна і оцей зал не став площадкою професійних дискусій, прийняття професійних рішень, інтелігентних виступів і взаємоповаги один до одного. Тому що тут збираються представники людей. Що ми натомість маємо? Не попадеш ні на жоден ефір. Сьогодні телебачення, знаєте, стало тим магнітом, який тягне людей заради піару на екран з метою найгостріше сказати, якнайбільше образити. Що ми маємо як наслідок? Оця трибуна замість того, щоб вона була предметом дискусій і обговорень, слугує для того, щоб за дві хвилини прийняти і обговорити медичну реформу. А тепер люди, які за неї проголосували, кажуть: "Мамма Міа! Закривають заклади, скорочують лікарів!" Чому? Тому що не було обговорення! Вчора. Ми говоримо, що Україна 135 місце зі 140 країн займає по корупційності –надкорумпована держава! Сьогодні ця тема повинна – корупції – була звучати тут з трибуни. Люди мають почути, що принаймні ті депутати хочуть покласти край. Що вийшло? За дві хвилини ми обговорили антикорупційний закон, і як кидали каміння в адрес президентської ініціативи – всі за нього, за цей законопроект і проголосували. От як обговорюємо закони – такі й приймаємо, після цього ми маємо такі наслідки. А що пізніше йде? А пізніше рівень культури і зневаги падає до планки. Ви думаєте... Багато говорили про висловлювання губернатора Москаля по відношенню дот.в.о.міністра. Я вам скажу, всі знають, хто слідкує, що я не є… що я є такий… ще той опонент міністра охорони здоров'я. І будучи згодним по суті, що він сказав, я абсолютно не підтримую цю форму, вона є неприйнятною. А чому це стало можливим? Тому що в тій ложі на всю Україну Прем'єр-міністр матом звернувся до заступника. Тому щомат-перемат звучить у залі, рівень загальної культури депутатів падає до плінтуса. Я вам скажу, те, що вчора відбулося на 112 каналі, це є продовження того всього, це все слухають люди і до цих речей допускати не можна. Знаєте, було би добре, якби цей склад Верховної Ради признався: ми себе вичерпали, ми повинні жити не для сьогодення, а для майбутнього, давайте уступимо дорогу кращим. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаОстрікову. Доброго дня! ТетянаОстрікова, фракція "Самопоміч". Сьогодні нам уряд в звіті своєму за 17 рік звітує про те, що Україна піднялася в рейтингуDoingBusinessаж на цілих 4 пункти. Питання: хто з людей відчув на собі цю позитивну динаміку? Де ж головний очікуваний результат від цих небачених реформ, економічне зростання і добробут людей? Де формування середнього класу? Зростають статки тільки олігархів, топ-корупціонерів і можновладців. Сьогодні перешкодами для розвитку економіки і для вільного підприємництва є кілька речей – це незавершена податкова реформа, це жахливе адміністрування ПДВ з блокуванням податкових накладних, це дискреційний податок на прибуток. мають... малюють собі збитки і виводять кошти в офшори, платять рівно стільки податку на прибуток, скільки вони домовились з податковою. Середні підприємства мінімізують як можуть, щоби вижити. Малі підприємства дробляться наФОПів і питають нас: скільки ще це буде тривати? Відповідь і рецепт дуже прості, і вони є – це скасування податку на прибуток і перехід до оподаткування розподілу прибутку, голосування негайне в парламенті законопроекту про податок на виведений капітал. Поки гроші, зароблені підприємством, працюють в бізнесі, вони не оподатковуються, вони... оподаткування відбувається тільки в тому разі, коли власник розподіляє собі дивіденди. Напрацьований експертами, депутатами законопроект має бути негайно внесений в Раду і негайно нами ухвалений. Що відбувається в сфері адміністрування ПДВ сьогодні з податковими накладними? Не дивлячись на те, що парламент зупинив дію цієї системи в грудні, тому що просто масово малий, середній бізнес, діяльність була заблокована і вилучено обігові кошти. Уряд минулого тижня тишком-нишком приймає постанову з новим порядком блокування. Постанова бланкова, вона не містить основних істотних умов, які критерії будуть визначальними для блокування податкових накладних, це приховано і віднесено на відкуп відкуп Державної фіскальної служби. Я офіційно попереджаю уряд: у разі, якщо ця постанова буде вами опублікована в "Урядовому кур'єрі", ми як парламент більше не будемо реагувати і виправляти ваші помилки. Хай підприємці вас виносять. Наступна проблема - це втручання в роботу підприємств представників силових структур. За оцінками експертів, фіскальні втрати бюджету від різних схем ухилення від оподаткування сьогодні складають 100 мільярдів Натомість я подивилася офіційну статистику в правоохоронних органах: СБУ відшкодовано збитків державі за минулий рік 1,6 мільйона, податкова міліція – 480 мільйонів, Національна поліція – 111 Це неефективно. Тому ці всі підрозділи мають бути негайно ліквідовані і тиск на бізнес має бути припинений. Ми маємо створити негайно один-єдиний аналітичний орган фінансових розслідувань – фінансову поліцію. Відповідний законопроект є вже в парламенті. Підсумовуючи, ліберальна податкова реформа, податок на… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд, будь ласка. ОСТРІКОВА Т.Г. …податок на виведений капітал та єдиний орган фінансових розслідувань з повною відмовою від силового тиску на бізнес. Це те, що створить середній клас і добробут людей. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутатаКошелєву. Шановна головуюча! Шановний український народ, колеги народні депутати! Сьогодні я хочу привернути вашу увагу до несправедливої ситуації, яка склалася із перерахунком пенсій військовослужбовцям, а також особам, які проходили службу в органах внутрішніх справ. Ще наприкінці 2016 року у зв'язку із численними зверненнями громадських організацій та окремих громадян я через профільний комітет Верховної Ради звернулася до Кабінету Міністрів України щодо посилення соціального захисту та пенсійного забезпечення ветеранів війни та колишніх військовослужбовців. Але, на жаль, на мої депутатські звернення міністерство надало лише формальні відписки та, по суті, ніхто із чиновників не взяв на себе жодної відповідальності за провал соціальної політики. І що ми маємо в результаті? Такі необдумані непослідовні дії урядовців викликали масові мітинги доведених до відчаю громадян по всій країні. Чому люди, які, не задумуючисьсамовідважно жертвували своє життя та здоров'я задля захисту територіальної цілісності, миру та спокою нашої країни повинні йти на такі крайні міри і виборювати для себе соціальний захист та пенсійне забезпечення від своєї ж держави? Проводячи популяризацію військової служби та забезпечуючи роль національно-патріотичного виховання в суспільстві, який приклад подають урядовці молодому поколінню, юнакам і дівчатам, які відчайдушно борються за незалежність нашої країни та захищають наші кордони? Хоча урядовим рішенням передбачено набрання чинності з 1 березня 18-го року Постановою 704 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", це питання не врегульовано комплексно і не подано жодної законодавчої ініціативи. Я закликаю уряд подати відповідний законопроект, гарантувати військовослужбовцям та ветеранам належний соціальний захист і відповідні пенсії. Радикальна партія наполягає, та нашими ініціативами пропонуємо змінити соціальну політику в частині захисту і підвищення соціальних соціальних стандартів не лише військовослужбовців, а й усіх українців. Забезпечити робочими місцями, забезпечити житлом, розбудувати належну підтримку української армії. Радикальна партія має чіткий план, розроблені відповідні законодавчі ініціативи, які направлені на забезпечення гідного життя громадян в нашій рідній країні. Дякую за увагу. ВікторіяВойціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Я хочу наголосити на тому, що з учорашнього дня Росія відкрила ще один фронт у нашій війні – війні з Україною, це газовий фронт. Скориставшись аномальними холодами, попри те, що Україна зробила передоплату відповідно до контракту, Росія зменшила постачання газу. Причому ці, фактично воєнні, дії спрямовані не тільки проти України, але і проти Європи, бо більша частина газу призначена саме для європейських споживачів. Це вульгарний газовий тероризм. Але ця ситуація дає Україні шанс продемонструвати Європі, що "Північний потік - 2", який планується збудувати для поставок з Росії газу в Європу, це найбільша загроза європейській системі безпеки від часів пакту Молотова-Ріббентропа. Але Україна мовчить. І тому я звертаюсь до уряду з вимогою негайно повідомити наших європейських партнерів партнерів про російську агресію, спрямовану проти них, а також вимагати від Росії припинення газового шантажу. Я також хочу всім нагадати, що визнання на папері окупованих територій має мати наслідком конкретної дії в секторі енергетичної безпеки. Ми вживаємо знання про те, як Росія перекидає борги за спожитий газ своїх маріонеток на країни, які стали жертвами російської агресії. Саме так сталося в Молдові, від якої "Газпром" зараз вимагає 6,5 мільярдів доларів за газ, який спожили окуповані території Молдови, так зване Придністров'я. Не треба бути Нострадамусом для того, щоби зрозуміти, що аналогічну стратегію Росія буде застосувати і по відношенню до України. Але ми маємо також усвідомлювати, що уряд має діяти в цій ситуації, і саме уряд має забезпечувати відповідний облік спожитого газу на нашій території, саме тій, яку ми контролюємо, і відділяти об'єми, які споживаються на окупованій території, для того, щоби переносити всі ці витрати саме на країну-агресора. Цей борг не повинен бути використаний у вигляді шантажу. І ми розуміємо, що цей борг може складати десятки мільярдів доларів. І це абсолютно неприпустимо. Я також звертаюся до уряду, щоби замість того, щоби постійно говорити з трибун зі всіх про те, що Україна має себе забезпечити українським газом, перейти від слів до конкретних справ. Державна інституціяДержгеонадра є тим прикладом, який робить все для того, щоби Україна не залучала інвестиції, не залучала інвесторів, не збільшила власний видобуток. Та корумпована і абсолютно бюрократична система щодо надання дозволів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Демонструє те, що на папері ми бачимо одне, а в діях уряду ми бачимо абсолютно інше. Тому я дуже сподіваюсь, що як наш український уряд, так… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Подоляк. Шановні українці, шановні колеги! Вже 10 місяців ми не бачимо Голови Національного банку на своєму робочому місці. Я вважаю, що в країні, в якій йде девальвація втричі, в воюючій країні, в якій відбувається таких шалений "банкопад", ми не можемо собі цього дозволити. І що ми бачимо цього сесійного тижня? Як нам обіцяли, згідно Конституції Президент вніс подання на звільнення пані Гонтаревої та призначення пана Смолія Головою Національного банку. Але ми не бачили це питання в порядку денному цього тижня. Чому? Тому що, як на мене, відбуваються банальні торги між коаліцією. Вони не можуть поділити посади і призначити Голову Національного банку. Фракція "Радикальної партії" вимагає: перше – звільнення і звіту Голови Національного банку паніГонтаревої, а також негайного призначення Голови Національного банку. Якщо немає голосів, хай Президент вносить інше подання. Фракція "Радикальної партії" має стратегічне бачення розвитку нашої країни. Стосовно фінансово-банківського сектору ми маємо стратегію розвитку фінансів і банків, стосовно промислової стратегії, освіти, охорони здоров'я та інших напрямків. І ми вимагаємо, щоб сьогодні в країні був план,план реформування і план проведення реформ. Натомість ми бачимо небажання сьогодні це робити. Ми бачимо, що у нас в країні сьогодні не оновлена ЦВК, не оновлена Рахункова палата, декілька міністрів, голови комітетів. Країна взагалі переходить в країну в.о. Інше питання – це питання наших бійців на фронті. Якщо хтось про це забув, треба, як наш лідер, Радикальної партії, і наша фракція, їздити на фронт. На тому тижні ми з Олегом Ляшко були у місті Дніпрі, де були у воєнному госпіталі. Ми бачимо, скільки поранених і скільки бійців там знаходяться, і вони потребують лікування. За 2017 рік 7 тисяч пацієнтів, вдумайтесь, пройшли через цей госпіталь. Але там немає ремонту, немає обладнання, а те обладнання, яке є, воно застаріле. Олег Ляшко цього тижня звернувся до міністра оборони наполегливим проханням виділити кошти у розмірі 128 мільйонів гривень на ремонт та обладнання. Я хочу, щоб мій виступ сьогодні вважався депутатським запитом і зверненням ще раз до міністра оборони виділити з державного бюджету ці гроші. Якщо це неможливо, треба вносити зміни для того, щоб наші бійці були захищені, були вилікувані і знали, що якщо вони на передовій, їх тили захищені. Дякую за увагу. Доброго дня. Сьогодні зранку я їхав мимо палацу, палац культури, чи як він зараз називається, колись він називав Палац піонерів та школярів імені Островського,

А скільки нових палаців зараз збудовано, чогось подобного? Скажіть, будь ласка, а скільки зараз є нових місць, де може відпочити дитина чирозвинутись, чи піти на якісь гуртки? Я пам'ятаю, як я ходив туди і навчався там у школі юних археологів, потім ми майстрували моделі, потім ще були деякі гуртки. Але куди зараз ходити дітям? А потім ми запитуємо: що треба робити, щоб молодь не їхала з країни? Та треба щось зробити для молоді, щоб вона залишалась тут. Не тільки, щоб вона мала можливість випити пляшку пива, піти подивитися якийсь фільм та потім повернутись додому. Треба давати дітям та молоді місця для відпочинку, місця, де вони могли би щось робити. не так важко. Я хочу пояснити. В деяких Скандинавських країнах, коли було піднято питання великого юнацького алкоголізму та наркоманії, там не стали піднімати інше питання: "Давайте про це поговоримо". Вони вирішили зразу робити спортивні гуртки, вони популяризували шахи, футбол. І, наприклад, зараз ми можемо побачити, чого досягла Ісландія у футболі, ми можемо побачити, як в Норвегії з'явився чемпіон світу з шахів. А що робить Україна? Україна і далі розповідає, що треба знайти шлях для вирішення питання, обговорити, зустрітися, побалакати, але не вирішує взагалі нічого. І зараз ми бачимо, як молодь втікає з України. Вже не працювати до Польщі чи Німеччини, а жити там. Вчора з'явилась інформація, що майже півмільйона українців вже будуть отримувати пенсії в Польщі. Вас це не жахає? Мене більше ніж жахає. Для того, щоб щось зробити, треба прямі шляхи. По-перше, запропонувати план дій, який залишить молодь. По-друге, запропонувати молодіжне будівництво. По-третє, не розповідати, що нам потрібно думати, думати, де робити нові робочі місця, а робити ці місця, давати нову економічну політику. Тому що без нової економічної політики. Без того, що ми можемо запропонувати молоді, вона дійсно буде втікати. Тому, шановні, давайте закінчувати це обговорювати. І, шановний Кабмін, пора щось розбудовувати в країні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Соболєва. Я хочу звернути увагу народних депутатів, що в Маріїнському парку згортають намети. Люди, які вийшли 17 жовтня під парламент з дуже простими вимогами, які більшість тут присутніх обіцяли людям на виборах: скасуйте депутатську недоторканість, запровадьте вибори за відкритими списками партій і створіть антикорупційний суд, людям знадобилося більше чотирьох місяців, щоб отримати від парламенту перші рішення. Тільки вчора ми з вами, слава Богу, проголосували за основу проект про творення антикорупційного суду. І то, це проект, де закладено дуже багато хитрощів, щоб до антикорупційного суду потрапили судді-корупціонери. Тому я хочу привітати всіх з цим рішенням і подякувати всім тим хлопцям, які в умовах лютих морозів і постійних нападівспецпризначенців домагаються цих рішень. Але хочу сказати, що у нас як у парламента залишається дуже добра можливість з честю і з успіхом вийти з цієї ситуації. Для цього треба ухвалити Закон про антикорупційний суд з правом вето наших міжнародних партнерів на суддів-корупціонерів, які спокійно пролізають через українську Вищу раду правосуддя в начебто нові суди. І друге рішення, яке має бути обов'язкове в цьому законі. Нам треба написати, що антикорупційний суд розглядає тільки справи про топ-корупцію. Ніякі справи про наркотики, як пропонує Президент, ніякі інші справи, окрім справ, що розслідуються антикорупційним бюро і антикорупційною прокуратурою. Після цього, і ми вже про це говорили з хлопцями, буде розблокований рух по вулиці Грушевського. Як би нас не обзивали – від агентів Кремля, до людей, які вимагають до себе уваги за допомогою піару, – я всім раджу в мінус 20 пожити в наметі чи постояти пару разів, коли нападають спецпризначенці, і зрозуміти, що це за політичний піар. Як би нас не називали, ми насправді вийшли під парламент для того, щоб допомогти парламенту прийняти рішення в інтересах держави. І я впевнений, що є всі шанси ці рішення прийняти. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаЛінька. 13:34:24 ЛІНЬКО Д.В. ДмитроЛінько, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, я хочу звернути вашу увагу до справжньої катастрофи, яка насувається на Україну. Я хочу поговорити про демографічну кризу. Експерти вже б'ють на сполох і останні заяви в середу представника НБУ про те, що в найближчі 2-3 роки трудова міграція українців тільки буде посилюватися, говорить про те, що скоро в Україні не залишиться працездатного населення, особливо чоловіків. Послухайте тільки останню інформацію і статистику щодо цього питання. 55 відсотків української молоді талановитої, високоосвіченої молоді, хоче виїхати або виїхала, або хоче виїхати найближчим часом за кордон працювати. відсотків тих, хто виїжджають сьогодні і вже виїхали, – це люди, особливо чоловіки, до 30 років. 70 відсотків з тих, хто виїхали, – це чоловік. Сьогодні проблема українських жінок, і ми про це знаємо, і напередодні 8 Березня хочеться про це сказати, найбільша проблема українських жінок, що їхні чоловіки залишили сім'ї

щоб отримати від парламенту перші рішення. Тільки вчора ми з вами, слава Богу, проголосували за основу проект про творення антикорупційного суду. І то, це проект, де закладено дуже багато хитрощів, щоб до антикорупційного суду потрапили судді-корупціонери. Тому я хочу привітати всіх з цим рішенням і подякувати всім тим хлопцям, які в умовах лютих морозів і постійних нападівспецпризначенців домагаються цих рішень. Але хочу сказати, що у нас як у парламента залишається дуже добра можливість з честю і з успіхом вийти з цієї ситуації. Для цього треба ухвалити Закон про антикорупційний суд з правом вето наших міжнародних партнерів на суддів-корупціонерів, які спокійно пролізають через українську Вищу раду правосуддя в начебто нові суди. І друге рішення, яке має бути обов'язкове в цьому законі. Нам треба написати, що антикорупційний суд розглядає тільки справи про топ-корупцію. Ніякі справи про наркотики, як пропонує Президент, ніякі інші справи, окрім справ, що розслідуються антикорупційним бюро і антикорупційною прокуратурою. Після цього, і ми вже про це говорили з хлопцями, буде розблокований рух по вулиці Грушевського. Як би нас не обзивали – від агентів Кремля, до людей, які вимагають до себе уваги за допомогою піару, – я всім раджу в мінус 20 пожити в наметі чи постояти пару разів, коли нападають спецпризначенці, і зрозуміти, що це за політичний піар. Як би нас не називали, ми насправді вийшли під парламент для того, щоб допомогти парламенту прийняти рішення в інтересах держави. І я впевнений, що є всі шанси ці рішення прийняти. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаЛінька. 13:34:24 ЛІНЬКО Д.В. ДмитроЛінько, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, я хочу звернути вашу увагу до справжньої катастрофи, яка насувається на Україну. Я хочу поговорити про демографічну кризу. Експерти вже б'ють на сполох і останні заяви в середу представника НБУ про те, що в найближчі 2-3 роки трудова міграція українців тільки буде посилюватися, говорить про те, що скоро в Україні не залишиться працездатного населення, особливо чоловіків. Послухайте тільки останню інформацію і статистику щодо цього питання. 55 відсотків української молоді талановитої, високоосвіченої молоді, хоче виїхати або виїхала, або хоче виїхати найближчим часом за кордон працювати. відсотків тих, хто виїжджають сьогодні і вже виїхали, – це люди, особливо чоловіки, до 30 років. 70 відсотків з тих, хто виїхали, – це чоловік. Сьогодні проблема українських жінок, і ми про це знаємо, і напередодні 8 Березня хочеться про це сказати, найбільша проблема українських жінок, що їхні чоловіки залишили і поїхали працювати за кордон. Ми вивчаємо українську молодь, вони отримують освіту тут, в українських навчальних державних університетах національних, отримують ступіть бакалавра, магістра за українські гроші для того, щоб потім вони поїхали в Польщу, в Португалію і там відновлювали економіку, там працювали на благо інших країн. То яка тут стратегія держави? Ми давайте будемо витрачати гроші платників податків на те, щоб вивчити нашу молодь, а вона буде виїжджати за кордон? Це абсолютно неприпустимо. І якщо сьогодні ми не почнемо змінювати державну політику, ми втратимо найкращі кадри, і завтра ми не просто, наші підприємства будуть позбавлені трудових Тому ми вимагаємо, стратегія Радикальної партії. Перше. Це робочі місця і зарплати для молоді. Для того, щоби можна було створити тут нормальні робочі місця, ми запропонували промисловий пакет реформ, який приведе інновації в Україну, який приведе інвестиції, який створить тут умови для того, щоби можна було б модернізувати економіку. Ніхто з молоді не хоче йти працювати на старі підприємства. Вони хочуть, вони знають, як працювати, вони хочуть щось зробити нове, але немає для цього умов. Далі. Це кредитування житла. Найбільша проблема молоді, що на ті зарплати мізерні, які отримують, неможливо сьогодні ні в Києві, ні в будь-якому великому місті, ні в районі навіть, купити житло. Тому це вимога до Національного банку і до керівництва Національного банку відновити кредитування для житла для молоді, розробити програми молодіжної політики. Освіта. Сьогодні найбільша потреба для підприємств – це якраз робітничі професії, які випускають ПТУ. ПТУ сьогодні передали на фінансування місцевих бюджетів, і вони фактично на межі банкрутства знаходяться. Тому що ПТУ і освіта загалом, це має бути фінансування державне, це державна позиція має бути, і тому ми вимагаємо вирішити цю проблему. Останнє. Ми вимагаємо створити нарешті соціальні люфти для української молоді, щоб в Україні працювали і керувала Україною українська молодь. А не закордонні варяги, які нам сьогодні пропонує влада сюди прислати або призначати Ми пропонуємо, щоб українці управляли і працювали в Україні. Дякую за увагу. Шановні колеги, шановна пані головуюча, шановні українці! Протягом попередніх двохнепленарних тижнів, спілкуючись з людьми в Харківській області, в Лозівському районі, в Нововодолазькому районі, треба визнати, що найперше, з чим до тебе звертаються люди, - це як вижити, прожити на ті мінімальні пенсії, на півтори тисячі гривень, про які люди запитують. Це найважче запитання, на яке доведеться шукати відповідь і парламенту, і уряду. Бо мова йде насамперед про тих людей, які, працюючи в селах, в невеликих містах і селищах, маючи страховий стаж 35 плюс років, насправді отримали мізерне осучаснення, і переіндексація торкнулася лише 75-150 гривень. Більше того, всезростаюча інфляція з'їдає навіть ті осучаснення, які видав уряд наприкінці минулого року. Я думаю, що якщо уряд не хоче втратити рештки довіри до себе, треба негайно вийти і публічно пояснити тим людям, які пропрацювали на селі, на селищах 35 років і більше, коли, у який спосіб і за рахунок чого цим людям буде додано до пенсії. Наступне питання. Ви знаєте, що саме під тиском військових пенсіонерів уряд нещодавно прийняв постанову, де взяв на себе зобов'язання видати в середньому по півтори тисячі гривень. Проте я нагадаю всім колегам по Верховній Раді, що так звана пафосна проголосована пенсійна реформа передбачала окремий закон, який має спрацювати з 1 січня поточного року. Але і досі до Верховної Ради немає, навіть і не зареєстровано, відповідного Закону про військових пенсіонерів. Спілкуючись з мешканцями Чугуївського району Харківської області, де чимало живе військових пенсіонерів, люди банально запитують, чому звичайним іншим людям перерахували пенсії з 1 жовтня 2017 року, чим ми гірше, чому і досі нам не перерахували, чому немає нового закону. Наступне. Я переконаний, а як сьогодні, що відчувають ті люди, офіцери строкової служби, які сьогодні воюють за Україну? Бо саме ці люди і досі не знають, за яких умов вони будуть виходити на пенсію. Я переконаний, що негайно уряд має внести відповідний законопроект про пенсії військовим пенсіонерам. Але водночас при пенсійному забезпеченні виникає запитання: за рахунок чого це відбуватися буде. "Самопоміч" під час розгляду бюджету 2018 року звертала колег увагу на те, що бюджет побудований на нереалістичних макроекономічних показниках. Тільки помилки за рахунок осучаснення пенсій в ІV кварталі склали не 12 мільярдів гривень, як прогнозував уряд, а 22 мільярди. Більше того, сьогодні я задавав питання міністру соціальної політики Реві і не почув притомної відповіді. Бо вже в січні Пенсійний фонд звернувся за позикою, тому що неправильно порахований, і більше того, уряд не дає відповіді, на скільки зменшилося платників єдиного соціального внеску. Тому, я думаю, що уряд має в найкоротший термін дати публічну оцінку, вийти і визнати свої помилки і негайно… Р.С. …негайно запропонувати модель, як сьогодні рятувати Пенсійний фонд і, найголовніше, коли і в який спосіб буде запроваджений другий, накопичувальний рівень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Силантьєва.

Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Ляшка. Шановні громадяни України! З цієї головної трибуни нашої держави я хочу підняти питання гуманітарної політики в Україні, а саме що стосується здоров'я дітей. Але я хочу почати не з того, що уряд чи профільні міністерства, знаючи повну інформацію, що стосується здоров'я наших з вами дітей, наших підлітків, а ситуація дійсно жахлива, повністю відсторонилися від вирішення цього питання. Ні! Я хочу почати з тієї ініціативи Радикальної партії, яка сьогодні започаткована, а саме на створення умов для того, щоб наші з вами діти були здорові, сильні та росли у безпеці. Я кажу про те, що ми зараз із фахівцями розробляємо програму розвитку водноспортивних комплексів в Україні. Чому це важливо? Та тому що ситуацію зі станом здоров'я людей можна охарактеризувати такими словами: повний гуманітарний дефолт або геноцид та знущання над населенням України. Чому я так кажу? А от чому: тому що за даними фахівців Київського інституту фізкультури 25 відсотків дітей, які йдуть до школи, мають різні вади здоров'я, коли вони закінчують цю школу, то цей відсоток зростає майже втричі – 70 відсотків дітей мають різні вади здоров'я, від сколіозу до серцево-судинних захворювань, школу, вони мають стан здоров'я 45-річних людей. Тобто ми бачимо, що прогресує підліткова фізична деградація населення. І всього 7 відсотків дітей мають задовільний стан здоров'я – це менше кожної десятої дитини. Приведені мною дані чітко відповідають на питання: так у нас все ж таки завищені фізичні показники у школах чи в нас фізично слабкі діти? Якщо врахувати те, що в 90 відсотках випадків захворювань фізична культура та спорт є першою профілактикою, то вона автоматично виходить на перший план і стає надзвичайно важливим розвитком у напрямку популяризації в нашій державі. І знаючи про всі ці дані, уряд не робить жодних ініціатив для того, щоб виправити цю ситуацію. Але ж фракція Радикальної партії не може стояти осторонь, коли мова йде про наших з вами дітей, про їх здоров'я, про їх життя та про їх майбутнє. Ми вже зробили закони, які допоможуть зберегти та розвивати спортивну інфраструктуру, ми будемо добиватися, щоб уряд прийняв у другій половині цього року програму розвитку водноспортивних комплексів. І наприкінці я хочу сказати, що фракція Радикальної партії завжди стояла і буде стояти в авангарді всіх тих ідей, ініціатив і законопроектів, які спрямовані на захист прав людей і на розвиток нашої держави. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Подоляк. Я б хотіла свій виступ присвятити розвитку і застосуванню, і функціонуванню української мови. Саме зараз в ці хвилини на вулиці Грушевського триває круглий стіл. На цьому круглому столі обговорюється одне питання. Уряд готує внесення до сесійної зали законопроекту про зміни в Закон про освіту, за який ми з вами голосували. Ці зміни... сам законопроект, як уже часто це траплялося у залі Верховної Ради, носить дужемакабричну назву: законопроект про внесення змін до Закону про освіту щодо уточнення деяких положень цього законопроекту. В цьому законопроекті нам пропонується внести зміни щодо функціонування Міністерства освіти в зв'язку з тим, що Національна агенція щодо контролю якості освіти все ще не була створена через ряд цілий проблем. І другим пунктом, другою зміною, яка передбачається в Законі про освіту – це зміна термінів вступу до дії 7 статті Закону про освіту, яка стосується використання і застосування української мови в середній школі. Тобто пропонується цей термін перенести з 2020 на 2023 рік. Безсумнівно, ми розглядаємо це якнесуб'єктність України і українського парламенту, як тиск на нас з боку, зокрема Ніхто не давав мандату нашим високопосадовцям, нашим міністрам, щоб ми переносили термін застосування цієї мовної статті. Тому зараз, власне, відбувається обговорення цього законопроекту на круглому столі і я прошу своїх колег і всіх українців дуже уважно за тим слідкувати. Була б зрозумілою логіка продовження терміну застосування цієї статті, якби уряд пропонував нам програму, пов'язану з тим, що в деяких регіонах України: на Закарпатській, в Чернівецькій області – бракує просто вчителів, які можуть викладати фізику, хімію, математику, географію чи інші предмети українською мовою. Було б зрозуміло, якби готувалися зміни до бюджету з тим, щоб надавати вчителям службове житло там, щоб вони могли туди їхати, щоб найкращі, власне, випускники українських вузів могли насичувати освітній ринок. На превеликий жаль, ми цього не бачимо, ми бачимо бажання знову продовжити стагнацію. Тому будьмо пильними. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаАльону Шкрум. Доброго дня, шановні колеги!Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Сьогодні я хочу привернути вашу увагу до ще одного дуже важливого закону, який, на жаль, не розглядається в цих залах, не розглядається вже більше року. Це Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування". Це той законопроект, який записаний у нас в Коаліційну угоду, записаний в Програму дій уряду, записаний в наші європейські зобов'язання перед міжнародними партнерами, записаний в сумнозвісну "стратегію 2020" Президента України, і цей закон був прийнятий цією Верховною Радою в другому читанні 7 лютого 2017 року. Після чого цей законопроект був позитивно дуже сприйнятий Радою Європи, нашими міжнародними партнерами. Поставили красиву галочку про те, що Комітет наш державного будівництва і місцевого самоврядування і я як голова підкомітету з державної служби цей законопроект провели, розглянули і тисячі поправок пройшли, відпрацювали з європейськими експертами і після всього цього, на жаль, Президент Президент 22 березня 2017 року ветує цей законопроект і повертає його в Раду, хоча він є нашими міжнародними у тому числі зобов'язаннями і зобов'язаннями фракції БПП імені Президента по відношенню до Коаліційної угоди, повертає його в раду. Пройшов уже рік майже з того моменту, як Президентзаветував цей законопроект і заветував він його всього з двома зауваженнями. Перше зауваження – це фінансові ресурси. Президент вимагає прив'язати мінімальну зарплату працівників служби в органах місцевого самоврядування по всій країні не до мінімальної зарплати, яку начебто підвищив зараз уряд, а до мінімального прожиткового мінімуму. З тим зауваженням ми погодилися, хоча зрозуміло, що про яку тоді реформу і підвищення мінімальної зарплати ми можемо говорити. Друге ж зауваження абсолютно політичне. Президент хоче наказати конкретних мерів міст і вимагає, щоб заступники мерів міст міст великих і маленьких, а також селищних голів обиралися за конкурсами, були державними службовцями і не давалися за допомогою мера, за допомогою політичних домовленостей не голосувалися в Раді, так, як це відбувається зараз. профільному з державної служби в цю середу ми заслухали звіт Ради Європи і експертів Ради Європи щодо цього застереження Президента, яке заблокувало повністю службу в органах місцевого самоврядування і новий європейський реформаторський закон. І експерти Ради Європи, пан Попеску, зробили для нас звіт і аналіз у цю середу, в якому дуже чорно-біло і дуже конкретно сказали, що це застереження Президента не відповідає хартії місцевого самоврядування, не відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. І на жаль, є ризик зруйнувати місцеве самоврядування через такі застереження, коли заступник заступник мера буде державним службовцем і буде обиратися по конкурсу з конкретними якимись конкурсними процедурами, які будуть прописані, я так розумію, в Адміністрації Президента. Це є абсолютно неприйнятна історія. Я вимагаю як голова підкомітету з реформи державного управління нарешті цей закон розблокувати. Нарешті розблокувати саму роботу місцевого самоврядування і не робити заручником якихось політичних амбіцій, інтересів пана Президента наказати конкретних мерів або посперечатися з конкретними мерами все місцеве самоврядування країни. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка. В нього регламент 6 хвилин. Йому передали слово двоє колег. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я прошу вас звернути увагу на залу парламенту, і ви побачите, що тут залишились одиниці депутатів, одиниці. Але ви побачите в повному складі команду Ляшка фракцію Радикальної партії Олега Ляшка. Чому ми працюємо, чому ми тут, в залі? Тому що ви платите нам зарплату, тому що ви за нас голосували, тому що ви вимагаєте від нас роботи, чесності і відповідальності. Тому що кожен з вас вранці, коли є робота, встає і йде на роботу. А той, хто, на жаль, не має роботи, той мріє про те, щоб знайти роботу. Багато хто з народних депутатів, маючи роботу, не ходять на неї, не працюють, отримуючи при цьому достойну зарплату, не горбляться, як люди в колгоспі чи в полі, чи металурги, чи шахтарі, сидять у теплих кріслах, в затишних умовах. Але у них немає совісті і немає відповідальності, яка б підказала, що треба прийти і відпрацювати зарплату і відпрацювати кредит довіри. У моєї команди така відповідальність є. моєї команди є совість. У моєї команди є перед вами обов'язок – відпрацьовувати вашу довіру і вашу підтримку. Я хочу, щоб ви бачили цю найкращу, найпотужнішу,найпрофесійнішу команду. І порівняйте з тими, хто сьогодні керує при владі. Це небо і земля. Сьогодні при владі люди, які дбають виключно про власні статки, про власне майбутнє і про власних дітей. На зміну їм прийдемо ми – команда Ляшка. Люди, які живуть в рідній країні, які не збираються нікуди їхати, які пов'язують своє і майбутнє своїх дітей з нашою країною. І тому ми хочемо, щоб це була найуспішніша, найсильніша, найрозвинутіша країна в світі. Ми не хочемопобиратися. Ми не хочемо мати Президента, який на своїй підсумковій річній прес-конференції хвалиться, що він єдиний Президент, який отримав п'ять траншів кредитів Міжнародного валютного фонду. Я не хочу, щоб в Україні був такий Президент. Коли я буду Президентом, я буду, сподіваюся, що ми всі разом з вами зробимо, щоб було похвалитися, що Україна жодної копійки боргів не має, що Україна здатна сама заробляти, годувати своїх людей. На підсумковій прес-конференції Президент Порошенко скаржиться, що зменшились його статки, як, мовляв, важко працювати на президентській посаді. Президент Ляшко буде хвалиться, як виросли статки українців, скільки українців отримали роботи в рідній країні, скільки українців повернулися із-за кордонів, небачивши своїх дітей, своїх жінок роками, тому що вони вимушені заробляти за кордонами. Президент Ляшко буде хвалитись зростанням української економіки і продажем української продукції, а не української сировини чи українських національних інтересів, якими сьогодні торгує нинішня влада. Президент Ляшко і команда Ляшка змусить весь світ поважати нашу країну! Ми не дамо ні зі Сходу, ні з Заходу принижувати українців, нав'язувати нам Конституцію, мову, державний чи територіальний устрій, церкву чи якою мовою говорити в рідній сім'ї. Ми житимемо в країні, де українці достойно зароблятимуть, де всі будуть поважати Україну! Тому що ми не будемопобиратися, ми будемо заробляти, у нас буде сильна армія, сильна дипломатія, сильний соціальний захист і повага до людей праці. Тому що саме люди праці – робітники, колгоспники, металурги, шахтарі, будівельники, вчителі, лікарі, митці – саме люди праці створюють економіку, валовий і внутрішній продукт, створюють міць держави. Коли нам влада розказує про економічні зростання, економічні зростанні неможливі без поваги до людей праці, без надійного соціального захисту, без високих доходів, заробітних плат, які в підсумку потім дадуть достойну пенсію і достойну старість. Коли нам влада розказує про рух до Європи, рух до Європи – це повага до прав людини, це високі соціальні стандарти, це повага до закону і до Конституції, а не бардак, анархія,бєзпрєдєл, який сьогодні ми спостерігаємо. І насамкінець. Більшість в українському суспільстві – жінки. Чого не вистачає українським жінкам? Українським жінкам, крім усього іншого, не вистачає головного – любові Тому що вони не бачать своїх чоловіків або чоловіки злі, бо мало заробляють. Ми хочемо, щоб українські жінки, і ми їм дамо і любов, і тепло, ми повернемо до українських жінок чоловіків, ми возз'єднаємо сім'ї, ми забезпечимо сімейний затишок і достаток в українських сім'ях. Дорогі українські берегині! Любові, тепла, сімейного затишку, люблячих чоловіків. І звертання до чоловіків. Вітайте жінку, кохайте щодня, а не тільки на 8 Березня. Цілуйте, поважайте. Це найкраще, що у нас є. Слава Україні! Дякую. І фактично ми маємо час для останнього виступу. Прошу, народний депутат Лапін.

Я хочу, щоб ви звернули увагу на той невеликий сюжет, який відбувається в Луцькій міській раді під часдерибану землі. Це приблизно запис в першій годині ночі. Ви можете подивитися, бійки, крики. Що відбувається у мене в місті? Це мій округ, місто Луцьк, 22 округ. Бардак у Луцькій міській раді,дерибан землі, безпідставні відмови у наданні земельних ділянок атошникам і у той же час видачі гектарами земельних ділянок для своїх людей. Незаконне захоплення влади і відсторонення секретаря. Суди і кримінальні справи проти посіпак олігархату в.о. міського голови Поліщука та Пустовіта. З незрозумілих підстав прокуратурою Волинської області у рамках справ за невиконання рішень судів в частині незаконного позбавлення повноважень колишнього секретаря та захоплення влади не оголошується підозра окупантам місцевої влади, не продовжується строки санкцій щодо справ "тітушок" за злочини організованих груп, стеження за народними депутатів всіх рівнів, підпалів авто активістів та депутатів. От подивіться, до чого приводить протистояння у моєму місті, коли використовуючи різних "тушок", а ми знаємо, що тушки – це є зло для любого парламенту, для любої міської ради, для любого корпусу депутатського. Ми пам'ятаємо всі, як в нас на Волині воїни виходили на мітинг під ОДА, даючи вотум довіри силовикам, і вимагали справедливості, щоб не дійшло до самосудів. Прошу Генеральну прокуратуру звернути увагу, до чого призводить бездіяльність процесуальних керівників в моїй області. І мій виступ прошу вважати запитом з трибуни.Неоголошення підозр по даним кримінальним справам, вони профукують строки подачі… на продовження термінів. І це робиться все лише за мовчазною згодою процесуального керівництва прокуратури Волинської області в тому числі. Тому прошу вважати мій виступ запитом з трибуни Верховної Ради України. Дякую. Дякую. І ми маємо ще декілька оголошень перед завершенням нашої роботи. Відповідно до статті 60 з позначкою 1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Аграрна

роботи. Відповідно до статті 60 з позначкою 1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Безпека і розвиток". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України:Левуса Андрія Мар'яновича, Гопко Ганну Миколаївну, Данченка Олександра Івановича, Денисенка Вадима Ігоровича та Юринець Оксану Василівну. Ще відповідно до статті 60 з позначкою 1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Захист дітей-війни". Головою цього об'єднання обрано народного депутата УкраїниКапліна Сергія Миколайовича. І останнє оголошення. Знову ж таки відповідно до статті 60 з позначкою 1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За Херсонщину". Головою цього об'єднання обраного народного депутата УкраїниСпіваковського Олександра Володимировича, заступником голови – Вінника Івана Юлійовича. Це всі оголошення на сьогодні. Ми з вами завершуємо роботу. Дозволю нагадати вам, що наступного тижня народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях. Чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 13 березня 18-го року, о 10 годині ранку. Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую.